Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Skoro pa ne bi trebao čovjek u množini ni govoriti, lakše bi bilo pobrojiti, ali evo idemo mi dalje. Prelazimo na ovu točku dnevnog reda koja je najavljena, a to je – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, čitanje, P.Z. br. 848 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja, gospodin Jasen Mesić ministar kulture. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo dakle pred vama je nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, poznata je situacija i određenje i Vlade Republike Hrvatske, naravno resornog matičnog Ministarstva kulture vezano uz ove izmjene i dopune zakona, koje su uslijedile nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, a sa izričitim ciljem poboljšanja transparentnosti i boljeg utvrđivanja vlasničke strukture u medijima. Dakle pred vama je tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, kojeg je Vlada uputila u saborsku proceduru po hitnom postupku, a kako bi se donošenjem ovog zakona osiguralo bolje poštivanje odredbi o transparentnosti vlasništva. Donošenjem Zakona o elektroničkim medijima prije dvije godina Republika Hrvatska provela je zadnje usklađenje sa najnovijim direktivama Europske unije o audiovizualnim medijskim uslugama, a jedan važan dio ovog zakona odnosi se i na pitanje vlasništva u elektroničkim medijima i pitanje dodjele, odnosno mogućnost prenošenja koncesija. Želio bih samo istaknuti i utvrditi da su vezano uz ove izmjene, da je isto tako konzultirana Europska Komisija koja je i u onom Zakonu o medijima, izmjenama i dopunama Zakona o medijima koji ćemo koji će uslijediti iza rasprave iza ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, dala pozitivno mišljenje, što dovoljno govori da smo na pravom tragu vezano uz transparentnost vlasništva, i transparentnost djelovanja medija. Prateći primjenu ovog zakona i prethodnih zakona, ali i rad Vijeća za elektroničke medije koji kao regulator nadzire rad nakladnika, vidljivi su brojni pomaci u poštivanju zakonskih odredbi koji se odnose na elektroničke medije. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, koji su pred vama, dakle poboljšat će se odredba Zakona o elektroničkim medijima, koji određuju transparentnost vlasničke strukture, a posebno vezano za ovaj Zakon o elektroničkim medijima posebno zabranjuju prenošenje koncesija sa nakladnika na nakladnika. Dozvolite mi da budem precizniji evo vezano uz ove izmjene i dopune, precizira se odredba članka 52. o transparentnosti vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga, na način da se propisuje obveza dostavljanja Vijeću za elektroničke medije ovjerenih preslika i isprava o stjecanju dionica ili udjela u pružatelju medijskih usluga. Nadalje, zabranjuju se pravni poslovi koji imaju za cilj prikrivanje vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga ili vlasništva stjecatelja dionica ili udjela u pružatelju medijskih usluga. Nadalje, utvrđuje se da su pravni poslovi kojima se prikriva vlasnička struktura pružatelja medijskih usluga ili vlasništvo stjecatelja dionica ili udjela pružatelja medijskih usluga ništetni. Preciziraju se prekršajne odredbe koje uređuju dostavu podataka i isprava Vijeću za elektroničke medije. Određuje se maksimalna kazna isto tako do milijun kuna, i moram reći da je posebice bitno za ovaj zakon reći da se zabranjuje prenošenje koncesija sa određenog nakladnika i pružatelja usluga, medijskih usluga na drugog pružatelja medijskih usluga. Vjerujem da su ove izmjene i dopune zakona, kao što je to jučer i konstatirano na matičnom odboru važan korak naprijed, da će se s time doprinijeti naravno transparentnosti rada medija, naravno bez ikakvih ambicija da se s ovim izmjenama na bilo koji način na medije utječe, osim sa željom da se istakne važnost transparentnosti vlasništva u elektroničkim medijima, kao jednog od važnog da tako kažem formiratelja javnog mnijenja u Republici Hrvatskoj. Evo ako bi bilo dalje kakvih pitanja, može se dalje referirati na ove izmjene i dopune. Zahvaljujem. Hvala lijepo ministru. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog državnog sabora, gospodine ministre drago mi je da ste danas ovdje, kolegice i kolege zastupnici. Izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima koje se odnose prije svega na nominaciju vlasničke strukture koja je do sada vrlo često bila čudna ili pod čudnim okolnostima ili su u tome sudjelovali treća osoba jel kako bi se to reklo, a zapravo pravi vlasnici su se krili je dobar prijedlog zakona. Dakle jasno jedan čistac treba istjerati, treba biti razvidno i vlasništvo i dakle sve ono što stoji iza pojedinog elektroničkog medija. Sve to lijepo i krasno kada bi to doprinijelo, ujedno i borbi protiv korupcije i kriminala i sve onog što se događa u tim i ostalim i ostalim medijima, a i u cjelokupnom hrvatskom društvu čega smo svjedoci svakodnevno i svjedoci smo svih i raznoraznih afera koje se pojavljuju iz dana u dan. Ako u elektroničke medije, a svakako da je naša Državna agencija HINA također elektronski medij koja je razvila i svoje da kažem kako sam ja to jedanput nazvao u ovom Saboru mini Google, tzv. "medija monitoring", i zna se tko stoji iza HINA-e, jasno to je država Hrvatska, to smo svi mi, hrvatski narod, to je agencija u 100%-nom vlasništvu države Hrvatske titular vlasništva je potpuno jasan. Iako je titular vlasništva potpuno jasan, iako HINA naša radi pod dakle pod jasno propisanim Zakonom o HINA-i, iako plaća PDV 23% za razliku od nekih koji plaćaju 10% ili kao što npr. HRT na pristojbu za tv pretplatu nema uopće PDV-a, drugi mediji plaćaju 10% PDV, HINA 23% iako je naša državna agencija. Ali, kako kaže ona promidžbena poruka i ne samo to, iako je, da kažem HINA, razvila asortiman svojih proizvoda poput "medija monitoringa" ipak neke privatne tvrtke sa nejasnim titularom vlasništva i sa skupljim uslugama i sa skupljim uslugama dobivaju poslove i to kod ministarstava. Državno ministarstvo, državna agencija jeftinija od ostalih, ali privatni vlasnici dobivaju poslove počevši od ministarstva gospodina Fuchsa prosvjete, školstva itd. do vašeg ministarstva itd. Zašto je to tako? Evo reći ću vam ja odmah gospodine Jasenu Mesiću, a vi ste imali i upoznati ste s takvim stvarima kada postoji npr. jedan, hoćete da vam govorim ime firme javno … /Upadica se ne razumije./… Aha. Dakle, usluge koje je HINA nudila ministarstvima, javnim službama i tvrtkama pretežito u državnom vlasništvu vrlo su često odbijane,a prihvaćene su usluge elektronskih medija i servisa privatnih iza kojih se kriju npr. brat Gorana Hadžića itd. u RH. Po čijoj naredbi i po čijem nalogu? Pa zato govorim da ovaj zakon koji je, ima dobre namjere i koji se donosi u dobroj vjeri da se već jedanput zna tko to stoji iza kojega medija i da se propišu sankcije za bilo kakve prekršaje u tom smislu neće donijeti puno ako se bude radilo kao što se sada radi, a država Hrvatska, hrvatski porezni obveznici i mi svi skupa gubimo kada se sve zbroje štete koje nastaju privatnim kanalima i natječajima koji znamo kako idu i kako se sprovode gubi i milijune kuna. HDSSB će biti za prihvaćanje ovoga zakonskog prijedloga, da ne kažete da nismo, da smo nekakvi da ne kažem u smislu parlamentarizma nekakvi da kažem vandali ili kako god hoćete, dakle konstruktivne i dobre transparentne zakonske prijedloge uvijek ćemo podržati, ali i provođenje takvih zakonskih prijedloga je vrlo bitno i razmišljanje o Hrvatskoj državi, o hrvatskim poreznim obveznicima je još važnije od toga. Hvala. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre, državna tajnice. Prijedlogom izmjena Zakona o elektroničkim medijima precizira se zapravo odredba iz članka 52. koja govori o transparentnosti vlasničke strukture nakladnika i vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga. Tako su, već smo čuli uvodno u obraćanju ministra, nakladnici dužni dostaviti Vijeću za elektroničke medije uz ovjerene preslike isprave o stjecanju dionica ili udjela u nakladniku do 31. siječnja. Danas u Hrvatskoj, samo ću podsjetiti, djeluje 27 televizijskih nakladnika plus HRT, odnosno 158 radijskih nakladnika plus HR, a a u posljednjih 5 godina bilo je registrirano 355 elektroničkih publikacija. Kada govorimo o televizijskim i radijskim nakladnicima, posebno onima koji participiraju za sredstva iz Fonda za poticanje pluralizma, oni bez jasne vlasničke strukture kako se sada predlaže u ovim izmjenama više neće moći ni pokušati aplicirati za sredstva koja su posebno onima, a to svi vrlo dobro znamo na lokalnim razinama, od velikog značaja za realizaciju programa. Jednako tako čuli smo da se propisuje da nije dopušteno prenošenje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija na drugu osobu kao i prekršajne odredbe. Neki smatraju da su mogle biti i više, ali eto one su ovako izrečene u prijedlogu. Mediji, često govorimo i to upravo i želimo, moraju biti neovisni, a ovo je i jedan od značajnijih načina omogućavanja neovisnosti rada i omogućavanje brojnim novinarima koji profesionalno rade svoj posao kako bi zaštitili svoj rad i zaštitili svoj dignitet, a ne da se propitkuje ima li tu diktata kapitala, ali i dovodi u pitanje zlouporaba medija ili medijskog prostora.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, državna tajnice, zastupnice i zastupnici. Želim na početku reći da će Klub zastupnika HSS-a podržati donošenje

Mislimo da je ovaj zakon korak naprijed i stoga će ga Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati. Mislimo da je to i korak naprijed prema neovisnosti neovisnosti medija, a želimo sa ove govornice poručiti da etičko novinarstvo nema alternativu i da ne bi smjelo biti pod pritiscima raznih interesa, a posebno ne pod pritiscima vlasnika medija kao što je to u većini slučajeva dosad bilo. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine ministre, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo radi se o jednom kratkom zakonu zakonu koji u pet članaka, svega u pet članaka vrlo jasno i decidirano tretira materiju pitanja vlasništva i javnosti vlasništva u elektroničkim medijima. Kao što su i prethodnici rekli, pitanje vlasništva u elektroničkim medijima bilo je aktualno i do sada, bilo je regulirano člankom 52. novoga zakona koji smo donijeli ovdje u prosincu 2009. godine. Ovim prijedlogom zakona naprosto se pojačavaju mehanizmi kontrole vlasništva u elektroničkim medijima pa se uz obvezu koju su nakladnici i do sada imali da do 31. siječnja svake godine bili su dužni dostaviti Vijeću za elektroničke medije kao regulatornome tijelu strukturu vlasništva i uz izjave koliko koji vlasnik ima udjela ili dionica u tom narečenom elektroničkom mediju, međutim pojačavanje mehanizma kontrole vidim u tome što je u ovom prijedlogu stavljeno da se moraju dostaviti ovjerene ovjerene preslike isprava o stjecanju dionice ili udjela u tom pružatelju medijskih usluga tijekom prethodne godine. Ostale odredbe ostaju iste i normalno da se u odredbama članka zakona kojim su propisane sankcije, dakle kaznene odredbe, da se dopunjava i povezuje sa ovom dopunom. Još jedna stvar koja je važna u elektroničkim medijima kad govorimo o televizijskim i radijskim nakladnicima, a ovdje je velika izmjena, je da se više ne dopušta prenošenje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija na drugu osobu. Inače je to bilo omogućeno postojećim zakonom, a i onim starim zakonom o elektroničkim medijima kada smo ga usklađivali sa Zakonom o koncesijama ta odredba je stajala. Jasno, i svi postupci o prenošenju koncesija koji su započeti po starome zakonu bit će obustavljeni danom stupanja na snagu ovoga zakona. Prema tome, u svakom slučaju podržavam napore predlagatelja, Vlade Republike Hrvatske da se po pitanju javnosti vlasništva kako u elektroničkim tako i u pisanim, tiskanim medijima da se ojačaju mehanizmi kontrole i u nadi da će se i svi svi oni koji su zaduženi za praćenje provedbe ovoga zakona potruditi, a jednako tako da su i vlasnici obvezni postupati po ovome zakonu. Iz svega narečenoga podržat Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Pa evo ja ću na početku svoje rasprave odmah reći kako dajem podršku

evo na neki način borba protiv prikrivanja vlasničke strukture i evo kako imamo detaljno obrazloženo. Ovim zakonom se precizira odredba članka 32. o transparentnosti vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga na način da se propisuje obveza dostavljanja Vijeću za elektroničke medije ovjerenih preslika isprava o stjecanju dionica ili udjela u pružatelju medijskih usluga. Nadalje, ovim prijedlogom zabranjuju se pravni poslovi koji za cilj imaju prikrivanje vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga ili vlasništva, stjecanja dionica ili udjela pružatelju medijskih usluga. Ovim zakonskim prijedlogom uvode se i preciziraju prekršajne odredbe koje uređuju dostavu podataka i isprava Vijeću za elektroničke medije. Nadalje, propisuje se da svi postupci prenošenja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga, televizije i radija koji su započeti temeljem važećeg zakona, da se obustavljaju danom stupanja na snagu ovoga zakona. Ovaj zakon donosi se u skladu sa zaključcima Vijeća za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske, a njegov osnovni cilj je spriječiti i prekršajno sankcionirati prikrivanje vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga i neobjavljivanje podataka o dioničarima i nositeljima udjela. Ja sam uvjerena kako će se

mislim da je ovaj zakon i instrument protiv bilo kakve i bilo čije zlouporabe medija. Slijedom evo svega što sam navela još jednom ističem kako podržavam donošenje ovog prijedloga zakona. Hvala vam lijepa.

još nekoliko riječi o ovom. Naime, mislim da smo svi zadovoljni što smo dočekali ovaj zakon jer on je stvarno bio neophodan. Slušajući o vlasnicima medija možemo zaključiti da se vlasništvo mijenja svakih nekoliko dana jer čak i najpoznatije nekakve tv kuće jednostavno danas se priča vlasnik je ovaj, sutra onaj, a koliko smo vidjeli da se vlasništvo u određenom dijelu i mijenja, ali ne transparentno. I nije to samo kod televizijskih kuća. To je i kod radiostanica manjih, većih. Isto tako i ono što bi bilo dobro da bi se pažljivije pratilo način prezentiranja, način informiranja javnosti je sigurno neophodno i vlasništvo. Dakle, vlasnici mogu se miješati, ne moraju miješati ali vrlo često se miješaju u uređivačku uređivačku politiku kud će jasno nastojeći vjerojatno više i zaraditi što je i cilj privatnih medija. Ali isto tako brze promjene mogu i naškoditi. Imali smo niz promjena u glasovitoj Radio 101 koja se borila svojevremeno demokraciju i na kraju od te demokracije ispala je velika pljačka i obmana. I činjenica da je dobro da se i tu zna tko je što u cijeloj priči napravio. Izgleda da oni prvoborci iz 101 su najviše opljačkali i sad se poprilično šuti o tome ali dobro je i to znati. Ako pogledamo našu nacionalnu tv kuću i ovdje si ljudi postavljaju pitanje tko je zapravo i tu vlasnik, jer očito da se ne događa baš sve onako kako bi tamo trebalo biti. Ali evo u nadi da će jednog dana s novim programskim vijećem i nadzornim odborom i novom upravom, novom starom upravom se i to popraviti pretpostavljam. Jer evo neka lica pojavljuju se stalno tamo bez svojih savjetnika mnogobrojnih. Neki su malo rjeđe i slično tamo. Ali dobro, o tom po tom. Lokalni mediji isto su izuzetno bitni jer su dosta gledani pogotovo na ovom području tu se često mijenjaju vlasnici, ali mislim da ne previše transparentno i ovdje je jako dobro da se koncesija zapravo ne može nekom drugom prodavati, predavati, na razno razne načine. Jer tu treba stvarno biti dosljedan. Naime, onaj tko je dobio koncesiju vjerojatno ima i uvjete. Onda da nekom tko nema uvjete, a zapravo ljudi to ni ne znaju. Normalno da veliki mediji očekuju i veliku zaradu. To je sigurno. Ali u tom slučaju moramo znati vlasništvo, jer često si postavljamo evo i u sukobu interesa pitanje da li je netko u vlasničkoj strukturi medija ili nije. bilo je i takovih prijava, bilo je i takovih slučajeva i to je bilo dosta teško odrediti. Dakle, transparentno vlasništvo u svakom slučaju će pomoći boljem razumijevanju medijskog prostora i mislim da će svi korisnici tog medijskog prostora biti u svakom slučaju zahvalni. Hvala. pa ću poslije ponovo i ponoviti. Naime, mi ćemo danas dopuniti dnevni red sa još dosta točaka. Međutim, ostaje nam do petnaestoga da raspravimo barem ove zakonske prijedloge. Pa bih onda predložio da u ponedjeljak se posveti odborima, dakle odbori u ponedjeljak. U utorak bi počeli u 9,00 sati ujutro, bez pauze bi radili i utorak, srijedu, četvrtak i petak pa do nekih doba ocijenit ćemo koliko dugo. Zašto? Zato da ne bi bili možda u iskušenju da se izvanredna sjednica saziva. Ja mislim da se to može izbjeći ukoliko ovo ovako se onda složimo oko ovoga da u utorak počnemo u 9,00 sati i da cijelo to vrijeme počinje u 9,00 sati i to je pola sata koje dobijamo i bez pauze. Onda je to 2 sata dnevno, pa onda možemo i skratiti dužinu rada toga dana ukoliko završimo predviđeni dio točaka dnevnog reda. Evo to ću još ponoviti kad budemo glasovali